на държавния бюджет, Благодаря, госпожо Председател. Тъй като продължаваме с разглеждането на държавния бюджет, процедурата ми е отново да включим камерите на

Да, господин министърът е тук. Заповядайте, господин Министър. Продължаваме с дебата. Съгласно направените заявки – господин Цонев, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Тази процедура по актуализация на бюджета, внесена от служебния кабинет, според мен се нуждае от малко по-задълбочен анализ или, както се казва, да повдигнем малко завесата на този проектобюджет, който е внесен от служебния кабинет, ако не за друго, то поне заради това, че доста необичайно е служебен кабинет – макар че има правото, да прави актуализация на бюджета, но предвид обстоятелствата и огромния медиен натиск, дори президентът се включи в него със заплаха към Народното събрание, че ако не актуализираме бюджета, няма да си изпълни конституционните задължения. Слава богу, ние пък се уплашихме и решихме да го актуализираме. За какво За какво става въпрос в този Проект за актуализация на бюджета? Без всякакво съмнение има нужда от такава актуализация, най-малкото, защото два поредни парламента в условия на криза не могат да излъчат редовен кабинет, което означава, че ако и този трети мандат завърши неуспешно, ще имаме поне още два месеца, два месеца и половина управление без парламент. В условията на такива сериозни кризи като пандемичната и производните на нея – икономическа, политическа, може би и финансова – дано не се стигне, засега няма такива индикации, по-скоро е нужна такава актуализация. Макар че, ако питате хората, които се занимават по-задълбочено с фиска, ще Ви намерят поне няколко възможности за покриване на допълнителните разходи и в сега съществуващия бюджет. Аз няма да се спирам на тях. Може би само ще ви кажа, че,

което има своето обяснение, разбира се, в изсветляването на икономиката на бизнеса, вследствие на пандемията и на мерките за подкрепа, тъй като, ако не осигуряваш, после не можеш да ползваш 60/40 и така нататък. Мисълта ми е, че имаше такива възможности това да се случи и без тази актуализация, но не е нужно да напрягаме докрай финансовите възможности на държавата, след като имаме възможност да направим тази актуализация. При една актуализация винаги когато има разходи, които трябва да бъдат покрити допълнително, винаги изниква първо въпросът за приходите. В нашия случай имаме щастието да прогнозираме, че данъчните приходи специално в бюджета ще бъдат доста по-високи. Това следва и от изпълнението на приходите за първото полугодие, следва и от възстановяването на икономиката. Тук искам веднага да опровергая първото невярно твърдение, че приходната част на бюджета се пълни ускорено заради някакви мерки, предприети от приходната администрация. Такова нещо, уважаеми колеги, няма – това са приказки за наивници. Не всеки е длъжен да знае, обаче тези, които знаят, са длъжни да обяснят на тези, които не знаят, по-особените неща, тънкостите на тези процеси. Инфлацията увеличава приходите от ДДС, в случая имаме инфлация на енергоносителите, а и не само, ръстът в икономиката също увеличава, така че предвидените повече приходи от ДДС, от данък физически лица и от корпоративен данък са общо взето реалистични. Странно е обаче защо няма увеличаване на приходите от акцизи, при положение че служебният кабинет първите му две назначения бяха да си сложи свои хора на приходните агенции – Агенция „Митници“ и Национална агенция по приходите? Няма как да има оживление в икономиката, няма как туризмът да бележи такъв ръст – говорим за това лято, и да няма увеличение на приходите от акцизи. Това е абсурд! Искам само да Ви напомня, че спестените акцизи на някои стопански субекти обикновено отиват в предизборната кампания. Да не изкривяваме политическия процес. Така че ние ще предложим увеличение на приходите от акцизи и респективно увеличение на разходите за хората и за бизнеса. Това, първо. Още при внасянето на този бюджет ние от ДПС казвахме, че той е изготвен малко по стар обичай по модела „джипката“. Под модела „джипката“ ние визираме това, че много години бюджетите бяха изготвяни с оставяне на резерви както в приходната част, така и в разходната, които после с постановления на Министерския съвет вътрешно могат да се преструктурират за други разходи по волята на Министерския съвет или по волята на министър-председателя, или по волята на този, който кара джипката в случая. В случая някой друг я кара. Но да видим защо това е така в този бюджет и защо ние казахме, че този бюджет е съставен по същия начин? Уважаеми колеги, в чл. 42, ал. 3 от Закона за публичните финанси е предвидена възможност в бюджета да се създава резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Това няма аналог, доколкото аз помня, в последните 30 години – такава колосална сума директно да отиде в този резерв. Ще кажете: пандемия, неизвестности и така нататък. Не, няма неизвестности, няма нищо непредвидено в разходите, които предлага кабинетът, и нищо неотложно. Всички те даже имат и календарен план-график кога ще бъдат извършени. И ако те са непредвидени, питам: защо тук са предвидени? Защо обаче това се прави? Защото по-надолу в един друг член се казва, че този резерв се харчи с постановление на Министерския съвет. Сега разбрахте ли защо този бюджет е същият като предните? Заслужава си човек да го скъса и да го върне на министъра, не за друго – не защото не е правилно, а защото има заявка за нов морал, за ново бюджетиране, за нов път, по който ще вървим, за прозрачност на разходите. Аз не казвам, че те няма да са прозрачни. Като се приеме постановлението на Министерския съвет, ще ги видим всички, но принципът е Народното събрание да одобрява тези разходи. Как можеше да се случи това и защо тук не се е случвало?

в т. 2 са дадени за всеки разпоредител по основните показатели или пера, както ги наричат бюджетарите, а в т. 3 са дадени по политики, или това е така нареченият програмен формат. Тук са дадени по политики, но не са дадени в бюджетите на първостепенните разпоредители. Ако бяха дадени там, нямаше да бъдат в резерва и нямаше да има нужда да се харчат с постановление на Министерския съвет, а щяха да се харчат, както ги разпишем тук. Аз апелирам към Вас това да направим между първо и второ четене. Възможно е министърът като нов в тази сфера да е бил подведен. Не е непременно задължително да се съмняваме, че това е някаква умишлена бюджетна тактика, за да може да се преструктурират някои разходи, а пък има и обективни аргументи – не всички разходи могат да бъдат точно предвидени, трябва да има опция за преструктуриране. Ще Ви дам пример. Например Министерството на вътрешните работи – 45 милиона, това можеше да отиде към чл. 12, където са разходите на Министерството на вътрешните работи; Министерството на труда и социалната политика – 222 милиона и четиристотин, чл. 14. Защо трябва да бъде дадено в такъв формат? Така че, ако обичате, да не повтаряме модели, за които тук се кълнем от сутрин до вечер, че ще изчегъртаме. Да направим бюджетирането така, както има възможност и е дадено в Закона за публичните финанси. Ние, разбира се, ще предложим това да се случи. От друга гледна точка, трябва на всяка цена да се опитаме да разширим обхвата на мерките, защото има такава възможност. Аз смятам, че приходите са реалистично предвидени при изпълнението, смятам, че има резерви и впрочем едно от нещата, заради които се налага актуализация, и едно от нещата, заради които ние имаме опция да увеличим приходите, е порочният модел, по който ГЕРБ конструират бюджетите в последните 7 – 8 години, след приемането на Закона за публичните финанси в този му вид от 2012 г. Там се оставят скрити буфери, първо, в приходната част, като се подценяват приходите. Доказателство е този бюджет, мога да Ви дам доказателства и в предния, но сега имаме доказателство пред нас. Кой не можеше да предвиди, че приходите ще бъдат първи вследствие на оживлението в икономиката и на инфлацията? Та тя инфлацията е предвидима, откакто е настъпила пандемичната криза. Напечатаха се няколко трилиона пари в долари и в евро, че те няма как да не повдигнат инфлацията. Защо ние сега казваме, че спокойно можем да предвидим милиард и двеста повече, а не можехме да го кажем миналата година? По тази причина – „джипката“. Другият буфер е в разходите. Винаги се предвиждат повече капиталови разходи с ясното съзнание, че те няма да бъдат изпълнени – най-малкото няма да бъде изпълнено съфинансирането по проектите от европейските средства и оттам остават едни капиталови разходи, и оттам те започват да се преструктурират с постановление на Министерския съвет. Това е порочният модел, за който говорим, и Вие сега продължавате този модел, и ни говорите за някакви новости в политиката. Ако това са новостите, честно, съветвам Ви да не правите партия.

Не се притесняваме, че още някой ще дойде на политическия терен – добре дошъл! Христо се притеснява Уважаеми колеги и уважаеми господин Министър, ще уважим усилието Ви да подсигурите средства за посрещане на кризата в условията на пандемия, в условията на липса на парламент, но ще променим тази форма, ще се опитаме – ние поне ще предложим. Нашите „Движението за права и свободи“, в комисиите гласуваха „за“, за да дадем ясен знак, че искаме да дадем старт на процедурата. Тук обаче в залата ще дадем друг знак – ще гласуваме „въздържал се“, за да е ясно, че не харесваме този формат

Господин Цонев, благодаря Ви за коментарите по бюджета. Шегите и закачките може би извън тази зала. (Шум и реплики.) Що се отнася до приходите от акцизите,

отнася до приходите от акцизите, ние влизайки, заварихме значително изоставане в приходите от акцизите – над 3%, основно на цигари и на горива. В бюджета е заложено това изоставане да бъде наваксано. Към момента на правенето на бюджета изглеждаше, че ние ще успеем да го наваксаме в рамките на годината. Щастлив съм да отбележа, че особено акцизите от горива през юли и август се движат доста по-добре, отколкото очаквахме, така че, да, някакъв допълнителен приход от акцизи може да бъде предвиден. Можем да Ви дадем Можем да Ви дадем информация какво се случва в последния един месец. Приходите от акцизи месец върху месец скочиха с повече от 20%, а Вие знаете, че това няма как да се дължи на инфлацията, тъй като това са приходи на база база обеми. Защо разходите са сложени в резерва? Те са сложени в резерва, но са сложени на отделни пера, което означава, че Министерският съвет, колкото и да иска, реално трябва да ги похарчи за целите, за които тези разходи са заложени. Част от тези разходи, като мерките за бизнеса, винаги са вървели чрез постановление на Министерския съвет, тъй като там трябва да се каже точно каква е схемата, по която те ще бъдат харчени. За момента имаме схемата 60/40, но и работодателите, и синдикатите искат известни промени в нея, другите схеми в подкрепа на бизнеса тепърва се разработват. Така че най-удачно е постановлението, което казва как точно ще се харчат, каква е схемата, то да определи и самата сума, която ще бъде похарчена. Затова тези приходи от 430 милиона са заложени по този начин. Другата причина да се заложат в резерва е, за да не формират база на приходите в министерствата, така че догодина всеки да каже: а, ама аз имах доста повече пари миналата година, дайте ми повече пари догодина. Тоест има… Това се случва всяка година, знаете го много добре. Така че това е една причина, която позволява догодина да се направи един реалистичен бюджет, без тези еднократни приходи, които са за борба с корона кризата, да влязат като база в бюджета на министерствата и да станат постоянни, което всъщност би било силно притеснително за част от приходите. За разширение на обхвата на мерките, това, което ние предлагаме, е най-консервативното, което бизнесът и синдикатите биха приели и което би помогнало държавата да премине през кризата. Идеята тук беше заедно със синдикатите, заедно с работодателските организации да се обсъди обхватът на мерките, да се обсъди какви точно да бъдат и всъщност това е заложено в бюджета. Това е мнението на Тристранката. Ако Вие смятате, че трябва да има допълнителни мерки, разбира се, имате право да ги заложите, а както казах и вчера: Народното събрание решава какво ще бъде в закона. Единствената ми молба към Вас ще бъде: обсъдете го със синдикатите и с бизнеса, за да не влезем след това в конфликт при изпълнението на този бюджет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Сега по Правилник, когато има обсъждане, няма изрична процедура за вносителя. В същото време ние приехме едно допълнение, знаете, когато министърът говори или член на Министерския съвет, да имат право парламентарните групи на две минути за изразяване на отношение. Така че, господин Цонев, на това основание Ви давам думата.

Да излиза министърът да говори и след това да не можеш да му отговориш – не е много сериозно и не е много парламентарно. Но Ви благодаря за това, че ми давате възможност. Нищо от това, което казах, не опровергахте така е, но това, което Вие казахте, още повече налага да бъдат направени нещата по-прозрачни, защото от това, че ще се повдигне базата, няма никакво значение. Министерствата винаги искат много, министърът винаги дава малко, а Народното събрание накрая в ролята на арбитър отрежда. Това не е никакъв проблем, това първо. Второ, по отношение на акцизите. Изоставането е наваксано още на полугодието. На полугодието планът е изпълнен по-добре, отколкото планът за миналата година. Няма да разглеждаме причините за изоставането, то е темпорално, така се движи първото полугодие, ако погледнете години назад. щом като е наваксано изоставането, няма никаква причина ние да не предвидим, след като предвиждаме във всички останали разходи увеличение, няма как акцизите да ги оставим така. Нали разбирате?! Ако се борите за имидж, да знаете, че ни давате коз оттук нататък да говорим само за митници.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз ще започна по скоро с политическата част на тази процедура, която днес гледаме. Това е една от най-важните политически процедури в работата на едно Народно събрание. Тя се нарежда след избора на правителство и след вота на доверие или на недоверие – идва и процедурата за приемане на бюджет.

разбрали. В правилата на демокрацията е предвидено, те са неписани правила, но се спазват обикновено, ако един бюджет бъде отхвърлен, то правителството подава оставка. Това се възприема като вот на доверие или на недоверие към правителството и възможността му то да прокарва каквито и да било политики. След вчерашното изказване на господин Асен Василев, който каза, че отговорността е в парламента – само в парламента, пък правителството е някакъв изпълнителен орган, който изпълнява, аз ще уточня, че това не е така. Първо, отговорността винаги е в парламентарното мнозинство

колкото и да Ви звучи странно. Колегите от „Има такъв народ“ са опозиция, ние сме опозиция вероятно, ако питате всяка партия една по една, ще се окаже, че всички сме в опозиция. Как излъчваме парламентарно мнозинство, което да приеме бюджет? Как го правим това? Разбира се, в политиката няма вакуум и ще се случи това, което ще се случи следващата седмица между първо и второ четене. Поради липсата на парламентарно мнозинство, което да носи отговорност – никой няма да носи отговорност! И Вие вчера тук от името на правителството казахте, че и Вие няма да носите отговорност. И да приемем бюджета, и да не приемем бюджета, и да правим предложения, и да не правим предложения, отговорността е в Четиридесет и шестото народно събрание, забележете, което след около две седмици няма да съществува. Кой ще носи отговорност за това, което ще се случи между първо и второ четене, в момент на предизборна кампания? Нека си го кажем честно: ние всички сме в предизборна кампания! Между първото и второто четене още отсега има заявки, че ще завалят серия от предложения, които рискуват да направят първата стъпка към финансовата криза, в която може да изпадне страната, защото Вие няма да имате контрол върху този процес. Вие може да имате добри намерения, да имате някакви технически проблеми, които искате да се решат през актуализация на бюджета, но Вие няма да имате никакъв контрол в процеса между първо и второ четене, когато тук всички парламентарни групи ще изпаднат в една ситуация на предизборна агитация, ще започнат да предлагат най различни неща, а накрая всички тези неща може и да бъдат приети и тогава актуализацията на бюджета, която ще бъде приета, да няма нищо общо с актуализацията, която сте предложил Вие. На всичко това отгоре никой да не носи отговорност за това?! Сметката ще я платят всички българи, най-вече тези, които работят, защото те дават парите за разходите, които Вие сте предвидил, и в актуализация, които и ние сме предвидили в бюджета за 2021 г. За съжаление, цялата тази процедура е сбъркана, защото е сбъркано изобщо полагането на различните действия и актове в този парламент. Според правилата на демокрацията първо се избира правителство.

Този парламент сега трябва да приеме бюджет, при положение че не е в състояние да си свърши основната задача, а ние искаме от него да свърши други последващи задачи. Актуализацията на бюджета, въпреки че е за три месеца, има последствия и тя ще има със сигурност последствия и върху бюджета за 2022 г., който в момента не е ясно кога ще бъде приет поради политическата криза, в която се намираме, но той ще има отражение. Ако тук се приемат между първо и второ четене някакви предложения, които в момента може би и не можем да си представим какви са те, ще се окаже, че сме ангажирали следващото правителство – незнайно какво е то, за години напред или следващи правителства в следващите години, и то в една много тежка ситуация на здравна криза, на икономически предизвикателства, можем да влезем в спирала, която накрая да завърши и с финансов крах. Тази зима, която предстои, ще е много тежка, но моята прогноза е, че следващата зима ще бъде още по-тежка. Тя ще бъде още по-тежка, защото тогава ще започнем да берем и плодовете на инфлацията. Затова ние трябва да мислим малко и в перспектива, не само за това как да стигнем до президентските избори, които вероятно ще бъдат съчетани и с парламентарните. И какво да кажем на нашите избиратели по-красиво и по-чудесно, за да можем да спечелим гласовете им? Не, ние ще бъдем откровени и казваме очевидното. Страната се намира в много тежка ситуация, в изключително тежка ситуация. В тази ситуация България не може да си позволи и българският политически елит в парламента, и в правителството не може да си позволят безотговорност. Безотговорност! Не може тук да се казва: ние няма да носим отговорност, ние ще изпълним това, което Вие кажете. Ами, ако ние Ви поставим неизпълними задачи другата седмица, как ще ги изпълните?! Трябваше преди приемането на този бюджет да има разговори между различните парламентарни групи, да се разберем докъде стигаме в тази актуализация. Може ли една актуализация да прави дълбоки стратегически реформи? Не може. То може, но цената ще бъде много висока и, повтарям, няма да се плати нито от служебното правителство, което е служебно – назначено, и ще си отиде в момента, в който има редовно правителство, няма да бъде платена и от 46-ото народно събрание, което ще се разпусне след две седмици. Това е по-същественият въпрос. Накрая – ние няма да подкрепим и ще гласуваме „против“ актуализацията на бюджета, защото, първо, нямаме доверие на служебното правителство, което предлага тази актуализация, и това също е част от правилата на демокрацията, и на второ място, ние няма да подкрепим, защото не участваме в управляващото мнозинство. Няма как да подкрепим бюджета от позиция на опозиция. За нас и актуализацията, и самият бюджет не са технически въпроси, а са политически. Затова ние ще гласуваме не „въздържал се“, ние ще гласуваме „против“. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, скъпи колеги! Уважаеми господин Биков, искам да Ви напомня няколко неща. Първо, не сме премиерска република, а парламентарна, така че парламентът решава какво да се случи с бюджета. Второ, ние говорим и обсъждаме проблемите на бюджета всички, в това число и Вашите представители в Комисията по бюджет и финанси и в другите комисии, така че Вие не сте изолирани. И, трето, господин Биков, аз мисля, че Вие правите предизборна агитация, Вие правите така, че парламентът да не може да работи бързо и ефективно. Кой носи отговорност? Всички ние носим отговорност за решенията, които ще вземем с актуализацията на бюджета. Така че Вие може да подкрепите или да не подкрепите, да се въздържите, но ние с Вас

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Биков! Репликата е израз на несъгласие, аз ще започна с едно съгласие – Вие не сте част от управляващото мнозинство – и това е една добра първа стъпка. Сега тя трябва да бъде направена така, че да е стабилна. По отношение на отговорността. Никой не Ви пречи, уважаеми господин Биков и уважаеми дами и господа от ГЕРБ и от ДПС – тези, които няма да подкрепят бюджета, да проявите отговорност, така че наистина кризите, които описахте, да могат да бъдат посрещнати. Никой не пречи на народните представители да проявят отговорност и в предложенията си за второ четене наистина да подобряват бюджета, а не да наддават. Това е въпрос на парламента, на парламентарните групи и на всеки един от нас. Служебното правителство свърши своята работа, като внесе актуализация на бюджета, тъй като процедурата, която Вие не приемате, е описана в Конституцията и ние нямаше да имаме възможност да водим този дебат, ако служебното правителство не беше внесло бюджет, тъй като нямаме право на тази законодателна инициатива. Още в миналото Народно събрание от БСП настоявахме за такава актуализация, защото нека – прав сте, господин Биков, не забравяме политическата част – бюджетът е отпечатък на една политика, и бюджетът, който сега променяме, е последният отпечатък на политиката, водена от ГЕРБ. Подчертавам, последният.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Зайкова! Решенията се взимат в парламента, но по отношение на бюджета по Конституция парламентът няма право да предлага бюджет, така че той се предлага от някого и се изработва от някого. И в нормалната ситуация този, който го изработва и го предлага, той носи и някаква отговорност за него. Не може да се остави без отговорност този процес. Причината тук да няма парламентарно мнозинство, госпожо Зайкова, е основно във Вашата партия, защото тя е първа политическа сила. Нейна е отговорността около себе си да сформира управляващо мнозинство, а не Вашият кандидат за министър-председател да се откаже по лични причини – за пръв път в 130-годишната история на България, и то в много тежък момент, в който трябва да се носи отговорност. Вие отказахте да носите отговорност. Затова и парламентът работи по този абсурден начин, защото ние разглеждаме най-различни идеи, които нямат нищо общо с действителността и реалността. Господин Зарков, ние изработихме този бюджет за 2021 г. с пълното съзнание, че той ще трябва да бъде довършен вероятно от друго управление. Затова и сме заложили разходи в него, в неговата първа част, за които ние да носим отговорност. След това, разбира се, ние бихме били конструктивни. Но лозунгите как това била последната стъпка, първата стъпка, оставете ги за Вашите партийни събрания и за предизборната кампания. Тук аз твърдя, че рискът да направим, ще го повторя още веднъж, да направим първата стъпка към финансова криза, е много голям,

Записана сте, госпожо Манолова, но от вчера има други записани.

Аз, тъй като съм фермер, избрана от Добруджа, ще говоря за сектор „Земеделие“. Състоянието на сектор „Земеделие“ в момента е доста тревожно. Като следях дискусиите по време на Добричкия панаир онлайн, видях притеснителните изказвания на колегите, които се занимават със сектор „Земеделие“. Всъщност земеделието е също бизнес и тук става въпрос за подпомагане на хората, които се занимават с бизнес в областта на селското стопанство. Предложената актуализация на бюджета в областта на земеделието Ви е изпратена навреме от страна на Министерството на земеделието, но, за съжаление, тя не е залегнала в общата актуализация на бюджета. Предполагам, че това се е случило може би поради неразбирането, че става въпрос само за компенсация на животновъдството, и то за изхранване на животните. Не, тези средства са необходими, защото производителите на първична продукция, говоря и на плодове, и на зеленчуци, разбира се, отнася се и за сектор „Животновъдство“, също пострадаха от ковид, особено малките и средни предприятия в този сектор. Затворените ресторанти, пазари, производителите на плодове и на зеленчуци, на цветя, независимо от това, че по някакъв начин държавата се опитва да възстанови предишното състояние, по никакъв начин тези хора не можаха да бъдат компенсирани затворените външни пазари, липсата на износ на този тип продукция. Така че едното перо от поисканите средства е наистина за компенсация на тези хора, пострадали от пандемията от COVID-19. Земеделците обаче страдат и от непрекъснатото засушаване, от проливните валежи, от градушките, така че второто перо, което Ви е предложено, е за компенсация на тази част. тези фермери, ако ние не получим адекватно подпомагане от държавния бюджет, ако не се актуализира бюджетът, повярвайте, този сектор наистина е обречен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Симеонова. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Парламентарната група на „Изправи се, БГ! Ние идваме!“ ще подкрепи актуализацията, предложена от служебния кабинет, защото ние смятаме, че парите, които са събрани от българските граждани, трябва да бъдат върнати обратно на българските граждани. Става дума за 2 млрд. лв., които според разчетите ще бъдат събрани в повече до края на тази година. Ние смятаме, че е благодарение и на подема в някои отрасли, и на инфлацията, но и на добрата работа на приходната администрация, за което Ви поздравяваме. Смятаме обаче, че амбициозната задача с част от тези пари да бъде намален бюджетният дефицит до 3,6% не съответства на очакванията на българските граждани и на ситуацията в страната. Сега е моментът Народното събрание да застане до всеки български гражданин, до всеки пенсионер, до всяка малка фирма, до всеки фермер, до всеки медик, който е на първа линия, и да ги подкрепи. Хората са притеснени от задаващите се четири кризи и затова поведението на парламентарната група на ГЕРБ например изглежда като един обикновен саботаж, като един бойкот за това да се нормализира животът на хората, да бъдат подкрепени в условията на криза след хаоса и източването на публични пари, на които бяхме свидетели през последните 11 години. Ние от парламентарната група на „Изправи се, БГ! Ние идваме!“ ще настояваме обаче да бъдат подкрепени и отраслите, които са най-тежко ударени от кризата и за които няма достатъчно предвидени средства. Това е браншът „Туризъм“ – целият бранш, транспортът, който е свързан с него, това са и земеделските производители. Жизненоважно и за производителите на зеленчуци, на плодове, на картофи, за животновъдите е да получат тези 70 млн. лв., които те са поискали в процедурата по актуализация и които се налагат заради повишаването цените на фуражите, заради 30% по-високи горива, а тяхната продукция – и на зеленчукопроизводителите, и на картофопроизводителите, и на животновъдите, е замръзнала като цени, даже падат. Те имат жизненоважна нужда от подкрепа, за да продължат да съществуват техните бизнеси. Така че ние ще настояваме и ще покажем как това ще се случи с приходите в бюджета да получат 70 млн. лв. подкрепа. Ще настояваме също така за подкрепа

изпепелиха хиляди декари гори. Имат нужда от подкрепа на българското правителство и на българския парламент и предлагам да им я дадем между двете четения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. За други изказвания? Заповядайте,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

в предложения ни вариант за актуализиран бюджет има планирани средства за капиталови разходи по бюджета и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. обаче, което се случи след предлагането на Проекта за бюджет, на заседание на Комисията по ревизията, на което, господин Министър, Ви благодаря, че присъствахте, присъстваше и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на новото ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура“ и новото ръководство на държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД. Там бяха представени някои факти, които са пряко свързани с бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Мисля, че е редно да запознаем народните представители, както и обществото с тези факти. Предоставени ни бяха едни методически указания на Агенцията по обществени поръчки, които недвусмислено казват, че договори, сключени по Закона за при които е констатирано, че изпълнителят няма капацитет за изпълнение, трябва в едномесечен срок да бъдат прекратени. Това означава, че договори за около 3,4 млрд. лв., доколкото

Второто нещо, което е като факт и което трябва да кажем, е, че беше потвърдено това, че чрез завоалирани договори за доставка на материали или завоалирани договори за наем на механизация всъщност са извършвани строително-монтажни работи, тоест извършвано е строителство. Какво се е случило? На практика това – трябва да го кажем: има построени участъци от магистрала, които на документи не са магистрала. Нямаме качество, нямаме отчитане и нямаме приемане на строителство. Имаме създадена много тежка ситуация в рамките на няколко милиарда лева.

да направи анализ на това колко от тези договори са законосъобразни, колко работа е свършена законосъобразно и колко трябва да бъде платена, защото представителите на бизнеса нямат абсолютно никаква вина за това, че са сключени тези договори. Строителният бизнес си е свършил работата. Разбира се, тук е пределно ясно, че има и едни фирми, които са, най-меко казано, привилегировани да бъдат избрани по този начин да строят, но считаме, че на тези, които са си изпълнили качествено и почтено работата, трябва да бъде платено. Така че призоваваме Ви, ако е възможно, въпреки че съм наясно, че е тежка работата, това нещо да бъде извършено, за да може да се търси начин на строителния бизнес да бъде разплатено. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ние от „Има такъв народ“ ще подкрепим актуализацията на бюджета на първо четене просто защото трябва да го направим, тъй като бюджетът трябва да бъде актуализиран, в което няма нищо лошо. Проблемът на този бюджет е, че е направен, за съжаление, по тертипа на ГЕРБ, с даване възможност на правителството да харчи безконтролно огромни финансови средства или да ги пренасочва към сектори, в които нищо чудно да има приятелски фирми. Това нещо, слава богу, може да бъде оправено от парламента между двете четения – в Бюджетната комисия. Така че експертите от „Има такъв народ“ ще работят точно в тази посока, за да не може кабинетът, който и да е той, да харчи парите на хората както си иска, твърдейки, че се бори с корона кризата, и облагодетелствайки някакви хора.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Както вече казаха няколко колеги от нашата парламентарна група – на „Демократична България“, ние ще подкрепим актуализацията на бюджета на първо четене,

правим това? Очевидно е, че Бюджет 2021 се нуждае от актуализация и поради проблемите с пандемичната криза, и поради необходимостта от това да се справим с новата вълна на COVID-19, която вече става все по-силна, и с евентуалните проблеми вследствие на евентуална бежанска криза в България. Вече виждаме, че има необходимост от това да заздравим нашите граници, да създадем добра организация, за да не допуснем нашето общество да бъде разтресено от такава криза. Същевременно проблемите на хората от социално уязвими групи – на първо място, пенсионерите, които в момента са около 40% от живущите трайно в България, изпитват изключителни проблеми и те са на нивото на екзистенц-минимума за оцеляване, за възможност да продължат едно нормално съществуване. Същото се отнася и за социално уязвимите групи – за проблемите на млади семейства, нуждата от средства за здравеопазването, за образованието, за всички сфери. Защо се стигна дотук? Много пъти сме говорили и доста колеги казаха – всъщност в България няма проблем с липса на средства, България пари има. Проблемът е, че те се харчат по абсолютно неефективен, неефикасен и в много случаи престъпен начин. Няма как да не кажа като човек, който все пак има значителен опит и се е занимавал сериозно със строителство, че да възложиш 8,7 милиарда ин хаус, при положение че при обществени поръчки, направени честно, средно цените падат между 20 и 25%, тоест при едни честни, прозрачни и законни процедури за извършване на определено строителство, услуги или каквато и да е дейност вероятността тези 9 милиарда да паднат на около 7 милиарда е твърде голяма. Тоест, когато говорим за липса на пари, ако бяха направени законно тези обществени поръчки, най-вероятно 2 милиарда щяха да останат. Тези 2 милиарда можеха да отидат и за пенсионерите, и за здравеопазването, и за образованието, и за други сфери, които изпитват хроничен недостиг. Така че големият проблем оттук насетне – бих искал да благодаря и на министър Василев, и на министър Петков, и на други министри, които започнаха много внимателно да контролират детайлите по харченото на българските пари. Оказа се, че има много течове, оказа се, че в много случаи контролната система не работи или работи целенасочено с идеята да удари някой политически опонент или някой кмет, който който не е от „нашите“. Всъщност като бивш кмет няма как да не кажа, че в България, ако трябва да дадем един добър знак към обществото, че нещо се прави, първите заподозрени са кметовете. Изненадващо защо, при положение че по високите етажи на властта се харчат милиарди, без да е ясно дали са по законова процедура, или са на ръба на закона. Така че главното, и това, което направи министър Василев, министър Петков и останалите колеги, е, че контролните механизми започнаха да функционират, че започнахме да се вглеждаме в детайлите и се опитваме да харчим парите ефективно и по закон. Сега няколко думи за българските общини. Очевидно е, че българските общини изпитват хроничен недостиг на средства – доста неразплатени задължения, които варират в стотици милиони. Имаше проблеми със собствените приходи, миналата година особено. Тази година тези проблеми са преодолени до известна степен, но въпреки това съществуват. Има натрупани дефицити и струва ми се, че би било добре, макар че ние ще подкрепим на първо четене този законопроект за актуализация на бюджета за 2021 г., да се направят корекции по отношение на българските общини. Ние имаме готовност да внесем предложение, съвсем смислено, без да да искаме на всяка цена да разбалансираме бюджета. Напротив, просто искаме да дадем шанс на българските общини, които също са на първа линия по справяне с корона кризата, да бъдат по-ефективни. Те нямат необходимите средства, за да се справят с тази изключително тежка задача. Госпожа Симеонова току-що мотивира и предложението за земеделието, вероятно ще има и други такива.

инвестиция в неговото здраве, в неговото образование и в неговата култура. Ако нямаме образовано, културно и здраво общество, вероятно нямаме почти нищо, защото и всички магистрали да построим, и всички инфраструктурни проекти, в края на краищата трябва да има хора, които да могат да реализират потенциала си в рамките на тази територия. Съвсем накрая – надявам се, че тези, които ще продължат и ще подготвят бюджета за 2022 г., трябва да вземат сериозни решения за смели инвестиции в Северозападна България, в Северна България, за сериозно вглеждане в проблема с магистрала „Хемус“, със скоростните пътища от Ботевград до Видин и от Велико Търново до Русе, с тунела под Шипка и Петрохан, защото в момента в Северна България се създава една четвърт от брутния вътрешен продукт на страната. В София се създава 40%, както говорихме с господин министъра в Комисията. Въпросът обаче е: как да направим така, че смелата регионална политика да намали рязко диспропорциите между българските райони? райони? Не да се борим с последствията за това, че огромна част от българското население се премества в София, а да направим така, че хората да могат да останат там, където са се родили, там, където искат да живеят, там, където е техният корен. Налага се много сериозно да се помисли по този въпрос. На финала ще кажа, че това минава и през финансова децентрализация, за която говорим почти четвърт век, за това част от парите да остават там, където са създадени, както е модерният подход в държавите, към които се стремим – силни градове, силни региони,

госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, не знам дали си давате сметка в каква ситуация в момента е българското земеделие? години управление на ГЕРБ българското земеделие беше направено зависимо от субсидиите, а не от пазара. За последните няколко месеца по време на изборите, Политическа партия ГЕРБ изхарчи всички пари, които бяха предвидени за българското земеделие. За първи път в историята, откакто сме членове на Европейския съюз, е изхарчен ресурсът по de

да актуализирате и да предвидите едни 70 милиона, които са изключително жизненоважни. Вчера от тази трибуна Вие казахте: между първо и второ четене, ако може, да се актуализира бюджетът за отбрана и за вътрешни работи. Да, това е важно, обаче в същото време продължавате да мълчите за земеделието. На фона на това Вашият колега – министърът на земеделието, твърди,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тази актуализация на бюджета беше анонсирана с необходимостта от посрещане на две евентуални кризи – едната, свързана с ковид заболяването, което се разширява в момента, и с евентуалната мигрантска криза.

Искам да Ви обърна внимание, господин Министър, че заложените средства в тази актуализация на бюджета в размер на до 45 милиона за персонал не са това, от което има нужда Министерството на вътрешните работи, като цяло! Да, Министерството на вътрешните работи има нужда от тези средства за персонал, но може би знаете, че там е една бездънна яма, която трябва да се реформира. Очевидно този парламент няма да намери необходимото време, за да реформира сектора. Може би трябва да го погледнете. Ние ще направим между първо и второ четене своите предложения, които произтичат от наистина обективни фактори, от неща, които сме наблюдавали през годините, свързани с капиталови разходи, свързани именно с посрещането на евентуална мигрантска вълна. Това преградно съоръжение, което беше изградено по най безобразния начин и с откровени кражби – казвал съм го от тази трибуна, трябва да бъде поддържано, а не виждаме средства за това в този бюджет. Не виждаме средства за облекла на служителите от Министерството на вътрешните работи, защото в есенно-зимния сезон, когато евентуално трябва да бъдат на границата – искрено се надявам да не дойде тази вълна тук при нас

по-подробното и по-разширеното актуализиране на бюджета на Министерството на вътрешните работи в следващите дни между първо и второ четене. Ние ясно сме заявили, че между първо и второ четене ще го подкрепим, разбира се, но текущите нужди мисля, че са далеч по големи от това, което е заложено. Благодаря. Благодаря Ви, господин Попов. За реплики? Не виждам. За други изказвания. Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тук се изказаха доста специалисти и бюджетари и всеки дърпа чергата към своя ресор. Най-важното нещо, което трябва да свършим сега, е да се погрижим за хората, които стоят и тръпнат пред телевизорите – 944 500 души, които не само че няма да получат увеличение на пенсиите си,

По-важни са тези 944 500 човека – пенсионери, които в момента се чудят дали ще загубят тези 12 лв., които са жизненоважни за тях, или ще ги вземат в края на краищата, което и очакват. Не на последно място не трябва да противопоставяме социалните разходи с икономическите и затова ние от „Има такъв народ“ подкрепяме увеличението на разходната част с 1,8 милиарда, които да се използват за осигуряването на социални плащания, за актуализация на пенсиите и за пълно осигуряване на здравната система при евентуална криза. Кризата няма да е само една – кризите са три, четири дори – бежанска, политическа, икономическа заради високите цени на енергията и на ресурсите, и ковид кризата. Не трябва да допускаме да се нарушава балансът между социалните плащания и помощта за икономиката, което беше практика в досегашните правителства. Благодаря Благодаря Ви, господин Попов. За реплики? Не виждам. За други изказвания. Заповядайте, Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, бих искал все пак да Ви поздравя за смелостта да внесете тази актуализация на бюджета, защото вярвам че тя касае преди всичко хората извън тази зала.

както имах възможност да Ви кажа и в Комисията, за мен е притеснително, че не са разписани конкретните мерки, които да стигнат до българския бизнес. Разбирам, че това дава една по-голяма

Когато един бизнес се затваря и не знае какво би получил, на каква подкрепа може да разчита, това е проблем за него. Затова бих Ви предложил да приемете между първо и второ четене конкретни предложения, да се разпишат мерките, с които ще бъде подпомогнат бизнесът – дали 75/0 за затворените бизнеси, или 60/40 с конкретни средства, с конкретни размери, които да влизат в сила и в действие при конкретна ситуация, сигурен съм, че това ще даде едно спокойствие, една предвидимост и една сигурност на българските предприемачи.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, искам да Ви благодаря за този дебат и за конструктивните предложения. Тук се чуха предложения да се конкретизират мерките – с удоволствие бихме го направили. Може би с работодателите и със синдикатите трябва да седнем в рамките на тази седмица и да видим дали това може да бъде направено. Чуха се и доста призиви да се помогне на земеделието. Там много конкретно да се види какво трябва да се направи. Ние сме отворени за тази дискусия и ще я подпомогнем експертно, доколкото това може да се случи в рамките на тази една седмица, с удоволствие бихме работили в тази посока. Същото нещо се отнася и за културата, тъй като там има предложени някакви първоначални мерки, но те на пръв поглед не изглеждат съвсем адекватни на ситуацията и трябва да се поработи по-сериозно, за да станат адекватни.

Това, което мога да Ви кажа, е, че като Министерство на финансите сме били водени от това да осигурим достатъчно ресурс, за да бъдат извадени всички български пенсионери от бедност. както казах и преди, благодарение на добрата работа на НАП и Агенция „Митници“, благодарение на по-добрата икономическа обстановка, благодарение на добре свършената работа от българските фирми и от българските работници – това, че те са били коректни към бюджета, ние имаме ресурс да направим Не само че имаме ресурс да го направим тази година, но то по никакъв начин няма да застраши бъдещите бюджети на страната. С това искам да Ви призова да гласувате за актуализацията. Поемаме отговорността между първо и второто четене да работим активно с народните представители, които имат желание за корекции, така че тези корекции да бъдат адекватно остойностени и ако парламентът реши, да бъдат приети. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Закривам дебата. Преминаваме към режим на гласуване на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.,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

господин Ананиев сигурно е участвал в последните 24 години в обсъждането и изготвянето на над 30 такива, а господин Цонев в приемането на 30 годишни закони и актуализации, но тази е различна. Различна е не само защото се предлага не толкова и само от служебно правителство, а защото се одобрява от един парламент, който няма управляващо мнозинство. Тук въпросът е с дефицита на отговорност, което подчерта и господин Биков, и частично ще се съглася и с госпожа Зайкова. Да, Народното събрание е органът, който одобрява бюджета, но Конституцията регламентира обвързана отговорност, защото, ако всички сме отговорни, а ние сме отговорни

Отговаря министърът на финансите и за него това не е само приоритетна задача, то е мисия – той трябва да бъде стожер, той трябва да убеди правителството, премиера, управляващото мнозинство, но няма как да се случи в едно Народно събрание, което е в предизборна ситуация, в което всеки е заинтересован да покаже на на избирателите си колко е отговорен към тях, принципалът на това служебно правителство също е в предизборна ситуация. Всичко това е предпоставка за колективна безотговорност. Тя ще се види след седмица – дано да не сме прави, пак казвам, всички предложения ще бъдат много добре обосновани и всички предложения ще бъдат прекрасни, отговорни, но Вие с този бюджет рискувате – залагате бюджетната стабилност на хазартната маса,

Уважаема госпожо Председател, колеги, уважаеми господин Министър! Гласувах против по няколко причини. Може би тази, която най-много ме касае, е именно отношението и числото „0“, което видяхме в трансферите към общините. Няколко пъти се коментираше темата от колегите, но аз искам да взема отношение и и да заостря вниманието Ви към Вашето неуважение към Сдружението на българските общини, тъй като там не е потърсен никакъв контакт с тях за тяхното мнение. Вие сте видели в Министерството едно добро изпълнение на бюджетите през тази година на приходите на общините, но всъщност за общините Вие гледате едни окрупнени показатели, не виждате всяка община поотделно. Общините са на първа линия и те постоянно продължават да вземат и предприемат мерки, които имат антиковид насоченост, включително община Пловдив в понеделник има сесия на Общинския съвет, на която ще се откаже от 50% от определени такси, инвестициите в ковид отделения. Така че това, което гледате като окрупнени показатели, че приходната част на общините в момента в някои от параграфите е добра, това не означава, че общините като цяло са добре. Те имат нужда от подкрепа. Госпожо Председател, ако бяхте резолирали този важен закон в Комисията по регионалното развитие, най-вероятно нямаше толкова много колеги от всички парламентарни групи да коментират тази нула, която стои във Вашата актуализация. дълбоко се съмнявам, че това е поради факта, че голяма част от кметовете са от ГЕРБ, дълбоко се съмнявам, че това, с което си давате възможност с ПМС да насочвате средства отнякъде, след това ще има подкрепа за определени общини или не, Вие трябваше да направите диалог и трябваше да направите среща най-малкото с Управителния съвет на Сдружението на общините в България, за да получите една информация, която е доста по-различна от тази, която ще Ви дадат от Министерството, която са Ви дали от Министерството, с която Вие разполагате. Така че между първо и второ четене

не са предвидени пари за справяне с мигрантската криза, въпреки че такива трябваше да бъдат предвидени от вносителя. Първо, защото още в средата на месец юли беше ясно, че кризата предстои пред нас и всички центрове са почти незапълнени. Това беше, когато бюджетът вече се изготвяше. 2021 г. вицепремиерът на правителството господин Рашков потвърди, че кризата е пред нас. Това се случи преди приемането на бюджета от Министерския съвет, разбира се, но по-скоро или не Ви интересуваше, или очаквахте да дойде редовно правителство, което да обере горещия картоф. Чак след като стана ясно, че няма да има правителство с първия мандат, от служебното правителство решихте да използвате парите за справяне с мигрантската криза като бухалка към парламента и да изнудвате: „Приемете ни бюджета, за да внесем актуализация за пари за охрана на границата.“ Затова тук от всички парламентарни групи се чу: „Да, ние ще подкрепим бюджета, за да се осигурят пари за охрана на границата.“ Ето това е безотговорно поведение от едно правителство. Извинявайте, господин Министър. Второ, сега всички очакваме да дадете някакви пари, предложение за пари за охрана на границата между двете четения. А междувременно, доколкото чуваме, самата операция тръгва от 1 септември. Е как ще тръгне от 1 септември, като бюджетът не е приет? Второ, също така не сте свършили нищо по осигуряване на подкрепа от страна на Европейската комисия за охрана на границата. Така цялата тежест по охрана на границата ще падне върху плещите на българските данъкоплатци. За сравнение през 2016 г. при предната такава криза премиерът Борисов в Братислава осигури 320 млн. лв. европейска солидарност, които помогнаха и споделиха тежестта върху кризата. Но, за съжаление, това не се случва в момента, евентуално може би от 1 януари и евентуално ако някой някога успее да договори някакви пари, но, за съжаление, Вие нямате авторитет да се справите с това.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Стандартният срок за промени между първо и второ четене е седем дена, което е 3 септември 2021 г. Тъй като 6 септември е празник, да дадем възможност на всички колеги да работим задълбочено до 7 септември за промените, за да може да ги внесем навреме, а не до 3 септември 2021 г., петък. Така че правя това процедурно предложение.

да защитавате парламентарната форма на управление. Затова мисля, че бяхте длъжна да реагирате, когато нормалната процедура на приемане на актуализация на бюджет в парламента е квалифицирана като хазартна игра, като кутия на Пандора, като проява на безотговорност. Също така да обърнете внимание на народните представители, които още не са го разбрали – че в правова и конституционна държава личните отношения на някого не могат да заместят работата на институциите